Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Sukladno Članku 226. stavku 2. Poslovnika predložit ću dopunu dnevnog reda 12. sjednice s 9 novih točaka, taj prijedlog dopune dnevnog reda vam je dostavljen elektroničkim putem i kako sukladno Članku 225. stavak 4. Poslovnika pisanih prigovora na prijedlog dopune dnevnog reda nije bilo utvrđujem da su sve predložene točke svih 9. uvršteno u dnevni red 12. sjednice. Sada ćemo započeti sa prvim zakonom, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu, drugo čitanje, P.Z.E. broj 515 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u svezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za poljoprivredu. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe zastupnici, gospodo zastupnici glavni cilj ovog novog Zakona o slatkovodnom ribarstvu je kreiranje kvalitetnih i učinkovitih normi za obavljanje sportskog i gospodarskog ribolova ribolova na kopnenim vodama te provođenje odgovarajućeg inspekcijskog nadzora nad svim sudionicima. U tu svrhu u odnosu na zakon koji je izrađen 2001. godine i nekoliko puta mijenjan, upotpunjeni su na početku norme koje se odnose na kvalitetnije objašnjenje i terminologija vezano za inundacijska područja, poplavljena područja, lovostaj i sl. Također, jedan od razloga zašto se pojavila za novim zakonom je činjenica da se akvakultura kao područje izdvojila i iz morskog i iz slatkovodnog ribarstva u zaseban propis koji je objavljen u Narodnim novinama broj 130 iz 2017. godine te se pojavila potreba za usklađivanjem sa tako nastalim novim propisom u kojem je objedinjena objedinjena akvakultura. Nadalje, iako ne postoji cjelovita zajednička ribarstvena politika u području slatkovodnog ribarstva, vodilo se računa o potrebi provođenja odredbi akata odnosno pravne stečevine EU koja se odnosi na osiguranje sljedivosti u prometu i na prenošenje tržišnih odredbi koje se odnose na uređenje tržišta u slatkovodno ribarstvo. Takve su odredbe od hrvatskog nacionalnog interesa budući da eliminiraju crno i sivo tržište, osiguravaju bolju informiranost potrošača i potiču bolju konkurentnost slatkovodnog ribarstva. Također, postojala je potreba za usklađivanjem propisa koji se odnose na zaštitu prirode i vodno gospodarstvo odnosno usklađivanja planova upravljanja ribolovnim područjima sa planovima upravljanja u području vodnog gospodarstva, a isto tako sa postupcima procjene utjecaja na ekološku mrežu. Nadalje, ovaj prijedlog zakona je u potpunosti u skladu s Akcijskim planom za rasterećenje gospodarstva Vlade RH budući da su njime ukinute sve one administrativne i troškovne obveze za sudionike koje su bile moguće i to u iznosu od 650.000 kuna. Provodi se i decentralizacija na način da se dio ovlaštenja u vezi s gospodarskim ribolovom prenosi na ovlaštene osobe u jedinicama područne samouprave odnosno županija. Jedna od novina zakona je isto tako izrada potpuno elektroničke baze podataka o slatkovodnom ribarstvu koja će omogućiti bezgotovinsku kupnju dozvola, bezgotovinsku naplatu i bezgotovinsku elektroničku raspodjelu prihoda između državnog proračuna, Hrvatskog sportsko-ribolovnog saveza i ovlaštenika ribolovnog plana, Na taj način olakšat će se i izdavanje dozvola i poboljšanje prometa i bolje kontrole, a isto tako i pospješiti razvoj ribolovnog turizma. S tim u vezi omogućuje se fleksibilnije financiranje ovlaštenika ribolovnog prava koje je prilagođeno njihovim posebnim potrebama i planovima u kopnenim vodama te se uređuju kadrovske i materijalno-tehničke norme za ovlaštene znanstveno-istraživačke ustanove koje će takav monitorin trajno i kontinuirano obavljati, a uvodi se i posebna kategorija ribolova za potrebe javnih, za potrebe akvarija uređuju se ovlasti ribarske inspekcije preciznije te smatramo da ovaj zakon doprinosi cilju održivog i odgovornog upravljanja ribolovnim resursima. U odnosu na tekst zakona prikazan u prvom čitanju 25. siječnja ove godine na 11. sjednici Hrvatskog sabora, valja istaknuti da su uvažene primjedbe koje su iznijeli i primjedbe, primjedbe Udruge za očuvanje tradicijskog ribolova Lonjsko polje isto tako javne ustanove Park prirode Lonjsko polje i Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, a koje se odnose na tradicijski ribolov. Valja reći da je nemoguće uvrstiti treću kategoriju ribolova koja bi bila tradicijski ribolov jer je potrebno osiguranje sljedivosti, stoga se ribolov dijeli na gospodarski ili negospodarski odnosno u osnovi sportski i rekreacijski, ali smo uvrstili tradicijski ribolov kao skupinu alata pomoću koje je moguće loviti u gospodarskom ribolovu na određenim vodama, a nikako na zaštićenim područjima i posebnim mrjestilištima i uspjeli smo za takav prijedlog dobiti i podršku prvih predlagača. Također su uvažene primjedbe vezano, istaknute ovdje u Hrvatskom saboru vezano za potrebu boljih definiranja i inundacijskih i poplavljenih područja te su usklađeni pojmovi u članku 3. preciznije definiran način gdje je moguće loviti ribu u inundacijskom a gdje, u kojem dijelu inundacijskog područja je moguće a u kojem dijelu inundacijskog područja nije moguće loviti ribu, u članku 40. zakona. Također, uvažene su iznesene primjedbe u Hrvatskom saboru u prvom čitanju koje se odnose na osiguranje reciprociteta između ovlaštenika ribolovnog prava u pogledu mogućnosti lova ribe kod različitih ovlaštenika te je s obzirom na jedan primjer iz Vukovarsko-srijemske županije dana mogućnost ministru da pravilnikom odredi mogućnost ribolova za ribiče u ribolovnim vodama, ribolovnim zonama i ribolovnim područjima. Također nastavno na primjedbe iznesene u Hrvatskom saboru u zakon su ugrađene odredbe da onaj ovlaštenik ribolovnog prava koji nije izgubio takvo ribolovno pravo u svom, u prethodnom razdoblju ima pravo prvenstva pri ostvarenju ovlaštenja ovlaštenja za sljedeće razdoblje. U prekršajnim odredbama osim propisanih novčanih kazni izriču se i zaštitne mjere privremenog oduzimanja ulova i proizvoda ribarstva, plovila, ribolovnih alata i slično. Na kraju što se tiče provedbe ovog zakona on ne iziskuje, njegova provedba ne iziskuje dodatna sredstva osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku bazu podataka, aplikacije za elektroničku kupnju, raspodjelu sredstava i naplatu. Takva su sredstva osigurana na poziciji Ministarstva poljoprivrede u okviru stavke koja se odnosi na ukupnu informatizaciju te za 2019. godinu takva sredstva za ukupnu informatizaciju u morskom i slatkovodnom ribarstvu i aqua kulturi. Iznos je je 5,28 milijuna Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo priličan broj replika, krenimo redom. Prva replika je poštovanog zastupnika Josipa Križanića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Ovaj Zakon uređuje dodatno jasnije puno novih segmenata slatkovodnog ribarstva. Između ostalog uređuje odgovorno upravljanje ribljim fondom, uređuje tržište ribe i ribljih proizvoda te učinkovitije prikupljanje podataka o ulovu. Prvi puta se pojavljuje termin sustav ulovi i plati. A mene sad zanima da li ćemo tim sustavom urediti tržište ili ćemo dodatno još pojačati i otvoriti vrata crnom tržištu i sivoj ekonomiji kako to govore neke udruge. Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. koje su u razgovorima i raspravi u potpunosti otklonjeno. Znači naprotiv mi smatramo da će se sustavom ulovi i uplati koji je poznat u mnogim zemljama EU a i nekim drugima smanjiti mogućnost crnog tržišta, pomoći ovlaštenicima ribolovnog prava da izvršavaju svoje obveze vezane za transport i poribljavanje. A isto tako želim istaknuti da primjerice ribolovna dozvola u Hrvatskoj košta 400 kuna a dozvola za sportski ribolov recimo u susjednoj Sloveniji i do 3 tisuće eura. Tako da je doista na ovaj način bilo dobro pomoći ovlaštenicima a s druge strane i razvijati sportski ribolov. U razgovorima su takve primjedbe sa onima koji su ih prvi i iznijeli otklonjene. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Lipošćaka. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnicima. Iako ću se i kasnije u pojedinačnoj raspravi malo više osvrnuti na ovaj zakon želio bih naglasiti da smatram da je na jedan vrlo zadovoljavajući način riješeno pitanje tradicijskog ribolova oko kojega je bilo možemo reći i dosta polemike i priče. I zapravo jasnim utvrđivanjem i tradicijskih ribolovnih alata ali i načina odnosno područja gdje se isti smiju odnosno gdje se isti ne smiju koristiti i izmicanjem istih iz tih zaštićenih područja mislim da su na neki način zadovoljene sve zainteresirane strane a i idemo u smjeru i zaštite tih zaštićenih područja i smanjenja ribolovnoga napora na tim područjima. I zato velim još jednom pohvale na tom rješenju. Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. Nema potrebe, hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Alena Preleca. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, drago mi je da ste dosta primjedbi i prijedloga između dva čitanja uvažili, evo prije svega i nas saborskih zastupnika koji smo govorili i o tradicijskom ribarstvu evo tu svaka čast. Međutim, ima dosta još ribolovnih udruga koje niste uzeli u u razmatranje, odnosno vjerojatno jeste u razmatranje a niste prihvatili. Jedna od takvih je zajednica Športskog-ribolovnog društva Udruge Bjelovar gdje niste baš uvažili neke stvari koje mislim da imaju apsolutno smisla. Pa evo izražavam ovako malo malo žaljenje što niste možda njih uvažili, to su ribiči koji to rade iz ljubavi prema vodi i prema ribi. Pa evo ne znam da li je više moguće ali ima tu dosta primjedbi, to je 11 točaka koje su oni prigovarali pa ako još postoji možda mogućnost a neki stvarno imaju smisla i bilo bi dobro za ribničarstvo općenito da ih uvažite. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane državne tajnice. Hvala lijepa. Mi smo obavili razgovor sa predstavnicima ovlaštenika sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Nešto smo, to će pokazati vjerojatno i dalje tijek rasprave, odlučili uvažiti. ne treba rješavati zakonom nego podzakonskim aktom i pravilnikom. A dio primjedbe ako treba možemo poslije jednu po jednu proći, a dio primjedbe, složili su se u razgovoru i predstavnici ovlaštenika iz Bjelovarsko-bilogorske županije nije baš, ima više razloga za neuvažavanje nego uvažavanje.

naravno da triba urediti odgovornosti i tržište slatkovodnog ribarstva, način dozvola, dodijele, tko je odgovoran za poribljavanje, za zaustavljanje ribarstva slatkovodnog. postavlja se pitanje što će uopće biti sa ribarstvom kad mi ne štitimo pitke vode? Mi samo u krškom području, u mojoj Dalmatinskoj zagori, pa u vašoj Neretvi, imamo problem onečišćenja tih rijeka gdje pitke vode, ne samo da ne možemo piti, a ljudi i piju i konzumiraju nažalost, osnovno pitanje kako zaštititi naše pitke vode, to u RH nismo napravili, u Sloveniji smo napravili. Evo kako Krka, rijeka Krka izgleda i šta utječe u nju, evo još ću jednom pokazati i mogu li ribe, uvažena ministrice, ovdje opstati? Evo ovo je prije Nacionalnoga parka,

Isprika. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane državne tajnice, izvolite. **Vučković, Marija** Iako pitanje izlazi dobrim dijelom iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede, mi svakako prihvaćamo da smo svi odgovorni za zaštitu voda u RH, pa ću samo kratko da u tome surađujemo i surađivat ćemo i dalje s nadležnim Ministarstvom za vodno gospodarstvo, uvažavati svaku primjedbu, a isto tako u našem operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo čija je ugovorenost 31.12.2016.g. bila 4%, a potrošnja 2,5% i koji nije bio akreditiran, akreditiran, te je danas akreditiran s ugovaranjem od 55% i potrošnju od 30%, velik dio se odnosi na zaštitu okoliša i voda, pa vjerujem da ćemo to dobro iskoristit. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Agronomske škole iz Zagreba Tema će im vjerojatno bit zanimljiva, upravo se iz njihovog djelomično područja. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka, izvolite. Hvala. Kolegice i kolege, državna tajnice, područje varaždinske županije je bogato vodama, njome prolaze rijeka Drava, Bednja, Plitvica, Lonja i uz sve to godišnja potrošnja ribe je oko 350 do 400t odnosno 2kg po osobi. Uz svo to bogatstvo voda, na području varaždinske županije proizvede se svega 25 do 30t ribe odnosno 5 do 7%, pa upravo iz tog aspekta smatram da je to jedna gospodarska grana na kojoj treba poraditi jer je prostor za njezin rast dobrodošao, a i moguć je. Hvala. odgovor poštovane državne tajnice. **Vučković, Marija** Hvala vam lijepa na primjedbi, pitanje se odnosi u većoj mjeri na Akvakulturu koja je danas uređena posebnim propisima i za koju je osigurano samo u okviru jednog prioriteta, 22% operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo koje se sve bolje i bolje troši. Mi smo također zajedno sa Svjetskom bankom u procesu izrade novog višegodišnjeg nacionalnog razvojnog plana za Akvakulturu u narodnom periodu također se borimo za što bolji položaj i bespovratna sredstva u okviru pregovora pregovora oko nove uredbe za novi fond, pa se nadamo da ćemo pomoću takvih sredstava odgovarajućom politikom, provedbom novog višegodišnjeg razvojnog plana i konkretnim mjerama, potaknuti na bolji način i slatkovodnu Akvakulturu

Dakle, poštovani potpredsjedniče, ljudi mi šalju poruke i moram zatražiti stanku i molim ovim putem i znači, državnu tajnicu Mariju Vučković da reagiraju i kao ministarstvo, ali i cjelokupna Vlada i Ministarstvo, naravno, zaštite okoliša, kojem je to više u nadležnosti, ugrožen je ne samo riblji fond, ugroženo je zdravlje ljudi, ugrožena je poljoprivreda u dolini Neretve. Naime, u pročistačima otpadnih voda u Mostaru je pronađen otrov piralen, ono što upozoravaju udruge civilnog društva da je ugroženo zdravlje i ljudi koji rade na tim postrojenjima, ali i zdravlje svih stanovnika grada Mostara, ali i nizvodno budući da Neretvom to sve dolazi do nas, da ljudi i tom vodom natapaju svoje poljoprivredne površine, uostalom govori se o tome da je broj oboljelih i u Mostaru u posljednjih nekoliko godina u porastu, znači kada govorimo o raku i sl. sl. bolestima, a znamo da je to veliki problem i u dolini Neretve, mislim da ovo zahtjeva hitnu reakciju Vlade RH prema nadležnim tijelima u federaciji, da se ispita što se događa, znači oko tih deponija iz kojih navodno dolaze ti otrovi u tok Neretve i da se pod hitno poduzmu određene mjere kako bi se zaštitio život stanovnika doline Neretve, naravno mislim i na naše na naše ljude u BiH, na naše Hrvate koji tamo žive, ali i na ljude u dolini Neretve odakle ja dolazim, mislim da ovo zahtjeva hitnu reakciju. Hvala, naravno da ću vam dati stanku, pa ćemo se vidjeti u 10,01.

Evo kolegice i kolege, stanka nam je istekla pa ćemo nastaviti sa radom, sa replikama na izlaganje poštovane državne tajnice. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića, izvolite. lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice. U prvom čitanju, kao i kroz Odbor za poljoprivredu protezao se ovaj tradicijski ribolov i vi ste sada na kraju zapravo rekli da to neće biti posebna kategorija već da će se oni kao način i oblik zapravo odnositi na gospodarenje ribolovom. Što se tiče samog tradicijskog ribolova, govorilo se zapravo o Kopačkom ritu, govorilo se o Lonjskom polju, ali evo, ja naglašavam jedan dio koji je vezan recimo, za imotsko područje, za područje .../Govornik se ne razumije./... pa i Baćinskih recimo, jezera. Kaže se, opet u zakonu, da će struka odrediti zapravo način, dostupnost resursa, kao i same .../Govornik se ne razumije./... Na što se konkretno misli kad se kaže struka na Ministarstvo poljoprivrede, na sam savez ili na županije. Evo, samo zbog razjašnjenja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Dakle, definicija tradicijskog ribolova kao skupina vještina, znanja i alata koji se dugo godina primjenjuju u hrvatskom narodu u području ribolova, ne odnosi se naravno samo na Lonjsko polje, Lonjsko polje je potaknuo. Odnosi se na sva područja gdje se određeni tradicijski ribolovi obavljaju, kao, ali sad govorimo o alatima. Što se tiče zaštite određivanja područja ribolovnih u kojima se može loviti, to se radi na temelju trajnog i kontinuiranog znanstvenog monitoringa koji mogu obavljati ustanove za koju su propisani kadrovski, materijalni i tehnički uvjeti, dakle, to rade znanstvene institucije na temelju njihovog istraživanja, kontinuiranog monitoringa i sa toga napravljenih planova upravljanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Zadnja replika poštovanog zastupnika Domagoja Mikulića. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice, mi ovim zakonom zaista uvodimo mjere za zaštitu i obnovu resursa slatkovodnih eko sustava, sve sa ciljem opstojnosti i sportskog i gospodarskog ribolova, ali i opstojnosti ribljeg fonda u RH. No, ono što me zanima, s obzirom da se naš slatkovodni ribolov u velikoj mjeri odvija i na rijekama Savi, Dravi i Dunavu, zanima me kako su uređeni sustavu u susjednim zemljama, prvenstveno u Srbiji i BiH koje nisu članice EU, koje su nam mogućnosti kontrole i nekih zajedničkih djelovanja, održavanja i održivog iskorištavanja ribljeg fonda koji je u konačnici i temelj ribolova. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane državne tajnice. **Vučković, Marija** Hvala lijepo na pitanju. Pa radi se o području za koje imamo i otvorena granična pitanja. Nismo u mogućnosti cjelovito Ministarstvo poljoprivrede s obzirom na okolnosti, cjelovito urediti takvu suradnju. Međutim, mi surađujemo i u okviru prekograničnih programa koje koje provodimo, koji se odnosi na zaštitu ribljih resursa i surađujemo na znanstvenom nivou. U tu svrhu želim istaknuti da Ministarstvo poljoprivreda, Uprava ribarstva, trenutno provodi prvi Twinning projekt, prepoznata je kao dobra uprava, prvi Twinning projekt prenošenja stečenih znanja baš u ovom području prema Republici Srbiji, recimo i nadamo se da ćemo i s takvim aktivnostima moći pozitivno utjecati, a što se tiče uređenja, to su zemlje koje nisu bile obvezne još urediti pravnu stečevinu. Mi to uređujemo drukčije, potpunije, bavimo se više kontrolom i nadzorom .../Upadica: Hvala./... osim što smo u obvezi to raditi sami po sebi, zato i dobivamo takva sada priznanja i mogućnosti prenošenja stečenih znanja. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Pa otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Domagoj Mikulić, izvolite. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicima. Poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas u saborskoj raspravi imamo Zakon o slatkovodnom ribarstvu u drugome čitanju. Zakon za koji se pokazala velika potreba, a izdvajanjem akvakulture iz dosadašnjeg zakona, kao i uključivanje dvije uredbe EU u zakonodavstvo RH, odlučilo se krenuti u izradu zakonske podloge, koja za cilj ima urediti cjelokupno tržište slatkovodnog ribarstva u RH. S obzirom da na razini EU ne postoji zajednička ribarstvena politika u slatkovodnom ribarstvu, samim time je svakoj zemlji članici ostavljena mogućnost da samostalno uredi područje ribarstva sukladno svojim biološkim, hidrološkim, socioekonomskim i drugim prilikama. Ovaj prijedlog zakona koji se danas nalazi pred nama predstavlja modernizaciju postojećega zakona i prilagođavanja današnjem stanju i potrebama unutar ovoga područja. Izmjene zakonskih normi bile su nužne kako bi stvorili učinkovitiji sustav sportskog i gospodarskog ribolova na kopnenim vodama, kako bi uredili različita tumačenja i sporna pitanja dopuštenosti ribolova, kao što su lovostaj, vodotok i inundacijski pojas i brojna druga. Nužno je bilo omogućiti kontrolu cjelokupnog tržišta što ovim zakonom ostvarujemo prvenstveno kroz kontrolu ulova koji bi trebao utjecati na smanjenje crnog tržišta ribom, kao i očuvanje naših prirodnih bogatstava. Racionalnim i održivim upravljanjem i zaštiti ribljeg fonda, osiguranjem dostatne opskrbe slatkovodnom ribom te onim najvažnijih, a to je sljedivost ribe. Unutar ovog zakonskog rješenja ističe se nekoliko primjera pozitivnog doprinosa koji će ostvariti ovakav zakonski prijedlog. Usklađivanje s propisima o zaštiti prirode i okoliša u postupcima donošenja ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i usklađivanje planova upravljanja s planovima vodnoga gospodarstva. Također i digitalizacija kroz elektroničke aplikacije povezane sa digitalnim bazama, na koji način zamjenjujemo dosadašnje papirnate upisnike, neažurirane dostave podataka o ribolovnom naporu i zadržanom ulovu u gospodarskom i sportskom ribolovu. Kada govorimo o digitalizaciji uvodi se i elektroničke dozvole za ribolov, bezgotovinska naplata i raspodjela sredstava što će definitivno olakšati kupnju dozvola, povećati samim time i broj dolazaka ribića turista, uvesti jasniju kontrolu uplate naknada i spriječiti mogućnosti financijskih malverzacija. Nadzor je polje u koje se mora uložiti velike napore, zato je dobro što se jasnije uređuju ovlasti i ribarske inspekcije kao i ostalih ovlaštenih osoba za nadzor. To se omogućuje i kroz decentralizaciju poslova vezanih uz obavljanje gospodarskog ribolova i stavljanje u nadležnost županija koja će kasnije imenovati ovlaštene osobe za inspekcijski nadzor nad ribolovnim vodama. Odredbe za pojedine prekršaje se revidiraju, usklađuju se sa važećim odredbama propisa o prekršajima te je po ovom prijedlogu znatno većih financijskih kazni imamo i zaštitne mjere privremenog oduzimanja ulova, plovila, ribolovnih alata, pribora i drugih predmeta kojima je počinjen prekršaj. Bitno je za naglasiti kako ovakav prijedlog zakona ukida i određena administrativna opterećenja s čime se postižu značajne uštede odnosno rasterećenje u iznosu od 650.000 kuna godišnje koje više neće predstavljati financijski teret sudionicima slatkovodnog ribarstva. Drago mi je da su se uvažile određene primjedbe iz prvog čitanja te se uvodi i definiranje tradicijskih ribolovnih alata, opreme, tehnika radi očuvanja naše kulturološke i etnološke baštine koja nam služi za promociju ruralnih područja i širenja turističke ponude, ali sve naravno u okvirima povlastica za gospodarski ribolov. Riblji fond u kopnenim vodama danas zaista predstavlja veliki potencijal i vrlo važan prirodni resurs zato je nužno njegovo odgovorno i održivo iskorištavanje, vrlo je važno i ciljano znanstveno nadziranje ribljeg fonda uz veće kadrovske, ali i materijalne napore što ovaj prijedlog zakona i uređuje. Zahvaljujući mjerama za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa slatkovodnih eko sustava uz odgovorno ponašanja i uređen sustav u budućnosti možemo očekivati višestruke benefite, veći povrat u razvoj ruralnih područja, prisustvo znanstveno ispravne ribe na tržištu te nadziranje cjelokupnog procesa kroz osiguranje sljedivosti ribe. Nastavno na sve benefite ovog prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu Klub HDZ-a će podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Alen Prelec. Izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kao što sam u replici prvoj govorio drago mi je da ste uvažili neke primjedbe prije svega ribolovaca, športskih ribolovaca koji bi ja reko u glavnom su zadovoljni sa ovakvim zakonom, jasno da nikad neće biti svi zadovoljni, nikad nećete moći uvažiti sve primjedbe, primjedbe, ali evo u tom smislu pohvale vama i suradnicima, ali i velim i da malo razmotrite još te Zajednicu športski ribolovnog društva Udruge Bjelovar, ali u svakom slučaju možemo, možemo reći da ovaj zakon, zakon je nešto po mjeri športskih ribolovaca. Evo, koliko ja znam i koliko na terenu čujem to je pohvalno. Da li je po mjeri onih privrednih ribara odnosno gospodarskog sektora, mislim da nije, ali to mi je čak i drago jer bi bilo dosta primjedbi lobija od gospodarskih ribara, privrednih ribara koji su htjeli to malo prilagoditi svojim potrebama. Evo, za to svaka pohvala, ali ja ću krenuti i s onim možda malo manje lijepim stvarima. Činjenica da je u Hrvatskoj niska potrošnja ribe, mi imamo veliki potencijal, imamo more, imamo kontinent u kojem imamo mogućnosti slatkovodnog ribarstva, međutim to se stvarno ne nedovoljno nego daleko od zadovoljavajuće troši riba. U Hrvatskoj se troši oko 8 kg ribe po stanovniku, 8 kg od toga je svega 1 kg, to su podaci koje ja imam sada dostupno ali su možda malo stariji ono godinu, dvije, ali 1 kg je slatkovodna riba. Mislim da je to puno premalo. Samo radi usporedbe Portugal ima 55 kg ribe troši po glavi stanovnika. Znači možemo reći da ovdje stvarno postoji veliki potencijal, prije svega gospodarski potencijal. I neću govoriti sada o tome kako je riba zdrava, jel mislim to svak od vas ovdje to zna, ali da je takva velike razlika između Hrvatske i Portugala znači 8 kg ribe po glavi stanovnika naspram 55 kg Portugala to je nešto što je zabrinjavajuće, a mi imamo i more, a vjerojatno imamo veći potencijal te slatkovodne ovaj uzgoja ribe nego Portugal. Al evo, tu se treba napraviti puno više i zato je evo ministarstvo to koje bi i trebalo o tome još dati još dati dodatni poticaj i uz, s naslova onoga da smo članica EU, da su nam dostupni mnogi modeli financiranja preko Europskih fondova i ja mislim da tu treba se ministarstvo zauzeti apsolutno više kako bi ovih privrednih ribara bilo što više, jasno pod određenim uvjetima kontrole. Međutim evo, imam još jedan podatak koji sam ovaj isprintao na internetu i vido da trend 2015. – 2016. površina ribnjaka u eksploataciji. U 2015. je bilo 9.917 hektara, a u 2016. 10.309 znači to je jedan dio povećanja. Imao više ribnjaka u eksploataciji od 2015. do 2016. znači trend je 104, a gledajte sad ovo, sad gledamo samo šarane. U 2015. proizvodnja šarana je bila 3.400 tona, a 2016. 2.698, obrnuto. Kaj nam to govori? Imamo više ribnjaka, a manje ribe. E sad, možemo zaključiti zbog čega je to tako, da li je to crno tržište, da li je to nešto što bi nas trebalo zabrinjavati. Pa možda onda naši Hrvati ne jedu tako malo ribe nego kupuju možda ribu na crnom tržištu. E recimo tu je država koja mora takve stvari sprječavati. No dobro, nećemo kritizirati, samo evo ja tu stvarno radim i pokušavam biti zastupnik koji ukazuje na stvari koje nisu dobre, predlažem ono što mislim da bi bilo bolje. Pa evo, ja ću i nekoliko riječi govoriti o evo uzročnici negativnih kretanja. Prije svega to su visoko vodno gospodarske naknade. Zbog čega, evo ribari kažu da ne mogu proizvoditi više ribe, neriješena pitanja naknade štete od ribojednih ptica, ne riješeno pitanje poljoprivrednog zemljišta. Prije svega to svi mi koji radimo u lokalnoj samoupravi znamo koliko je to problem pitanje poljoprivrednog zemljišta, znači u ovom slučaju i slatkovodnih jasno površina voda, ali i općenito poljoprivrednog zemljišta, poticaji u slatkovodnom ribarstvu koji su smanjeni, dobro, dosta godina unazad, ali o tome treba voditi više računa. Ne znam tako mi se ubacuje ovdje ali OK. …/Upadica Reiner: Mislim da gore sa galerije netko./… Dobro, neću se dati smesti. Prirodni gospodarski potencijali. Hrvatska ima prije svega dugu tradiciju ribarstva, izgrađena infrastruktura, velike površine ribnjaka uređenih ali i zapuštenih, krajobrazna i ornitološka vrijednost šaranskih ribnjaka, genetski potencijal slatkovodne ribe, kadrova i znanja. Hrvatska je stvarno bogata kaj se toga tiče i kadrova i znanja i to po Hrvatskoj gospodarskoj komori definitivno stoji. Organiziranost ribničarskih tvrtki, utrošak hrane, toplovodni uzgoj, evo ovo je dobar svijetli primjer 100% domaća sirovina. Poznata kvaliteta hrvatske uzgojene ribe. Sad mogu samo staviti paralelu sa morskom ribom koliko je hrvatska tuna. Evo i našeg proslavljenog generala, cijenjena u Japanu i u izvozu. To su sve potencijali koje ja mislim da Hrvatska nedovoljno koristi i da bi trebala više voditi brigu o tome. Analiza sektora slatkovodne aqua kulture, još prednosti. Tradicija u uzgoju i suradnji između industrije i znanosti, proizvodnja hrane visoke prehrambene vrijednosti, velika prirodna vrijednost poluintenzivnih toplovodnih ribnjaka, uspostavljen je informacijski sustav u ribničarstvu, mogućnost trajnog opskrbljivanja tržišta ujednačenom količinom i kvalitetom proizvoda. Sve su to prednosti koje bi trebali domaći proizvođači ribe koristi a ne korist. Koje su prilike? Izuzetno povoljni okolišni uvjeti i kakvoća vode, raspoloživost prostora za uzgoj, uzgoj novih vrsta i razvoj novih proizvoda i tehnologija te povezivanje sa sektorom prerade. Ima dosta prilika, ima dosta prednosti ali ima i slabosti. Slabosti su nažalost zastarjela tehnologija uzgoja. To je danas evidentno u Hrvatskoj i to treba popraviti. Odgovorio sam prije da jasno treba popraviti možda i uz sredstva EU koje su nam na raspolaganju, ministarstvo se hvali kako je dosta alociranih sredstava, ja bih rekao da li su, da li možemo biti zadovoljni s time, mislim da ne i još treba raditi na tome da stvarno se svakom gospodarskom ribaru pomogne kako bi to ribničarstvo bilo stvarno u uzlaznoj putanji jer jednostavno mislim da imamo velikog potencijala. Hrvatska ima potencijala za rast stektora slatkovodnog ribarstva, nužno je riješiti status poljoprivrednog zemljišta koji se koristi u ribogojstvu, pravni status ribnjaka ali i problem sa naknadama za vodu kojih ima čak 8. Hrvatsko slatkovodno ribničarstvo pamti nažalost i bolje dane. Dane kada je godišnja proizvodnja u ribnjacima uglavnom šarana dosezala brojku od 16 tisuća tona slatkovodne ribe a izvoz nije bio poznat pojam već i sasvim ostvariva i prihvatljiva mogućnost za gotovo trećinu proizvodnje. No nažalost kao što ste to dogodilo i u brojnim našim drugim sektorima ovakvo stanje nije dugo potrajalo, ovo su malo stariji podaci još iz 2013., i '14.-te bilježi proizvodnju od 3235 tona. Znači sa 16 tisuća tona na 3235 tona što je 23%-tni pad u odnosu na davnu 2012. godinu. Možda podatke imate jasno danas novije ali u svakom slučaju mislim da ne možemo biti sretni sa ovakvom proizvodnjom jer velim od nekadašnjih 16 tisuća tona danas je to evo vrlo, vrlo skromno. Hrvatska zasigurno ima potencijal za rast sektora slatkovodnog ribarstva, prije svega zemlja koja je ostvarivala izvoz slatkovodne ribe raspolaže sa potrebnim resursima bilo da je riječ o repromaterijalu, vodi, stručnjacima te nazaobilaznom tradicijom koja donosi iskustvo i znanje ali raspolaže i sa onim koji vole loviti u mutnom. To je ono što sam govorio, imamo trend sve više i više ribnjaka a manje ribe proizvodimo. Malverzacijama u slatkovodnom uzgoju ribe u Hrvatskoj gdje se nerealno prikazivala proizvodnja u posljednjih nekoliko godina zloupotrijebljena su poticajna sredstva što je ostavilo negativan trag na hrvatskom slatkovodnom ribničarstvu. A sada ću recitirati gospodina Božića, predsjednika Odbora za slatkovodni uzgoj ribe HGK-a te direktora i vlasnika ribničarstva Poljana, kaže: Pojedinačno najvećeg ribnjaka prema uzgojnim površinama i proizvodnji, se ne razumije./... istaknuo je kako udruženje ribarstva HGK-a i Odbor za slatkovodno ribarstvo HGK već 15 godina intenzivno radi na otklanjanju brojnih poteškoća koje opterećuju tu proizvodnju pa uskoro očekuje i konkretne rezultate te dodaje. Iako je proizvodnja slatkovodne ribe drastično smanjena ona će se sljedećih godina zasigurno dizati, .../Govornik se ne razumije./... zato neće moći imati željenu dinamiku jer sam ciklus proizvodnje od mlađe do konzumne ribe traje 3 godine. To će se dogoditi uz uvjet da se riješi i status poljoprivrednog zemljišta koji koriste poduzetnici u ribogojstvu kao i pravni status ribnjaka jer poduzetnici ne žele ulagati u nešto što nije u njihovom vlasništvu ili posjedu a još uvijek neriješen problem s naknadama i za vodu koji čak .../Govornik se ne razumije./... što nema nijedna druga država. Evo to govori čovjek koji je u tome, kažemo da imamo potencijala međutim, moramo kao u svemu drugom, više osluškivati ljude koji su u praksi, više oni koje se time bave a možda manje slušati birokrate u kancelariji koji sa sa pogledom preko Windowsa samo mogu vidjeti kaj su ribe i ribničarstvo, jasno, ne ide to onima vrijednima u ministarstvima koji rade svoj posao i koji daju značajan doprinos razvoju ribničarstva i poljoprivrede uopće. Ja ne bi više dužio vezano uz ovo, evo samo još jedna mala digresija, veli kaže jedan ribolovac iz Darde, predsjednik udruge u Baranji kaže vezano uz njegovu prehrambenu naviku, veli da njegova obitelj godišnje pojede između 30 i 50 kg slatkovodne ribe, znači to je gotovo iznad prosjeka, najvišeg prosjeka u Portugalu ali to je zato što je ribolovac, zato što je sportski ribolovac, ulovi puno ribe i onda se njegova obitelj zdravo hrani. Ja se nadam neće samo obitelj športskih ribolovaca ili onih na moru jesti ribu nego da će riba biti dostupna svima, baš svima u Hrvatskoj jer više puta cijena ribe recimo u Slavoniji, a tu sam imao jedan podatak, kaže da Slavonci plaćaju skupu ribu, da je to za Uskrs već preko 45 kn što što se tiče šarana a najbogatiji su u Slavoniji u slatkovodnim vodama i to se penje do 45 kn što je puno, puno više nego što bi trebalo, evo pa nadam se da neće samo obitelji onih koji love ribu, jesti zdravu ribu, nego i svi onima kojima će biti to dostupno. Govorim i o slatkovodnoj ribi i o morskoj ribi pa evo, u tom smislu volio bi da Hrvatska napravi jedan značajan iskorak u tom smislu i da Hrvati jedu više ribe, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege, uvažena tajnice sa svojim suradnicima. Evo govorimo o jednom velikom resursu, tj. o ribarstvu, u ovome slučaju slatkovodnom ribarstvu i mislim da je ovo šta je predloženo i sad u drugim čitanju da uređenje ovoga i odgovornosti i načina upravljanja tim bitnim resursom je dobro i da na taj način i treba regulirati uz sve konstruktivne primjedbe koje je djelom i ministarstvo i prihvatilo, oni uskladili i da su i druge koje su sportske i sve ostale koje su zainteresirane bile da su sudjelovale u raspravi, i smatram da Hrvatska zemlja i to znamo svi bogata tim potencijalnom, sad koliko ga koristimo i šta je sve uvjetovalo da ne koristimo maksimalno i sportski ribolov kao turističku promociju i gospodarsko-ekonomski slatke ribe, to je sad gospodarski, tj. kroz privredu, ima tu uzroka koji su djelovali primjera od Domovinskog rata, moramo znati da je područje RH bilo okupirano, da zasigurno se nije moglo kontrolirati to područje i da je tu bilo ribolova koji nije u skladu sa zakonom, bilo je puno i je puno i minsko-eksplozivnih sredstva, svega onoga šta se nije moglo na jednome nekontroliranom području kontrolirati, zato bilokakav pozitivan pomak i razvoj slatkovodnog ribarstva je dobar zato što imamo sve mogućnosti, potencijale i za daljnji razvoj. I zbog toga apsolutno treba podržavati bilokakvu promjenu na bolje a vjerujem da je došlo vrijeme da se ovaj dio i ovaj potencijal iskoristi maksimalno dobro a to je znači slatkovodno ribarstvo i da imamo napokon hrabrosti i odvažnosti primijetiti šta je sad ključni problem uz ovo zakonodavstvo, uz sve što se događa i potencijale, to je očuvanje pitkih voda. To je ključni problem uopće da bi ovaj zakon bio dugoročan ako ne budemo imali pitke vode očuvane i ekološki, ekosustav očuvan, znači da ćemo biti u problemu jer ribe neće moći opstati na tome području i jednostavno nećemo moći gospodariti tim resursom, ne samo ribljim fondom nego pitkom vodom kao najbitnijim životom, znači voda je jedna život, bez vode nema života, Hrvatska je sa tim bogata i zato bi ja ovdje ukazao onome šta je ključni problem i ono što smatram ključnim problemom, ono šta sam naglašavao da bilokakav štetni projekt na krškom području, na području gdje su pitke vode a moramo vidjeti i druge države koje su nama susjedne. Slovenija je zaštitila pitke vode, tj. vode, rijeke, pritoke od izvora do ušća, znači zakonom zaštitila a također i krška područja međutim, mi se ne odnosimo tako. Tako da uza sve ovo dobro što imamo u ovom zakonu, uza sve ono što je poticaj, uza sve ono šta možemo razvijati, jer kad spominjemo samo sportski ribolov onda ne govorimo mi o sportskom ribolovu da će samo tu biti lovci koji će jel' tradicijski ribolov nego to je i turistička ponuda, mi moramo znati da ima da je to jedna dobra ponuda uz ovu što imamo Jadran, što imamo sve da je i sportski ribolov uz lov i ostale stvari, jedan sadržaj koji daje dodatnu vrijednost i mi trebamo sve napraviti da očuvamo pitke vode. Ja mislim da zaključno treba ovdje govoriti u Parlamentu mi kao zastupnici a izvršna vlast ali ovdje ovo nije pitanje sad ni HDZ-a ni SDP-a ni MOST-a ni ne znam koje koalicije, ovo je pitanje opstanka ljudi na ovome području i razvoja tih područja. Ja samo moram ukazati na nekoliko ono što ugrožava riblji fond. To je onečišćenje rijeka i pritoka tih rijeka. Nezamislivo je da danas imamo rijeku Krku koja utječe u Nacionalni park, Krka da je onečišćenje da u rijeku utječe naftni otpadni proizvod, od nafte, ulja. Nezamislivo je da u Jadro, u rijeku Cetinu, imamo upojne jame koje s autoputa od antifriza, ulja koje je sa ceste, da utječu direktno u rijeku Jadro, ne samo da tu neće bit ribe, nego vidimo da po više, u više navrata mjesečno nema vode u vodovodu, ne koriste je Splićani, nego moraju kupovati u bocama vodu u trgovinama, a kamo li da će opstati riba. Znači, mi da bi ovaj zakon implementirali, da bi bili uza sve napretke, uza sve šta je unaprijeđeno ovim zakonom, ja ću ponoviti i odgovornost, onaj tko je odgovoran, tko upravlja tim područjem, dozvole, monatorij, lovostaj, sve šta je na tome području triba zakonom regulirat i to triba prihvatit. Ako ima netko bolje prijedloge, neka predloži. Ja ne sumnjam da će ministarstvo to prihvatit. Međutim, problem su pitke vode, opet ponavljam, i krško područje. Nezamislivo mi je da će u srcu od Krke do Neretve, maloprije je kolega Grmoja spomenio problem Neretve, problem otrova koji su se pojavili u Neretvi i vidimo povećanje broja tumora na tome području, kako u Mostaru u dijelu Hercegovine, tako i neretvanskog kraja. Dal je to točan uzrok i vjerojatno je jel je voda koju konzumiramo svi, pojavilo se učestalijega broja i povećanja broja od 500% čak se spominje da u posljednjih godina povećanje broja tumora i tih karcogenih bolesti. Također kad gledamo to područje odakle ja dolazim, evo promatram od Zrmanje do Neretve, znači rećemo ovo područje Dalmatinske zagore, Skradin, Ravni kotari, apsolutno na tome području nitko ne štiti vode, a vode su najveće bogatstvo. Ja ne mogu vjerovati da će Centar za gospodarenjem otpadom biti u srcu krškog područja u Lećevici i bune se, protive se čak i Šibensko-kninska županija gdje je vladajuća stranka na vlasti. Znači, ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje opstanka ljudi na tom području jel mi nećemo imati mogućnosti uopće živjeti na tom području, a jedino šta imamo i šta je bogatstvo, bogatstvo nam je voda. Zbog čega tu, kad vidimo šta je problem sa Marinšćinom, isti će to biti, znači Centar za gospodarenjem otpadom, vidimo šta se događa, vidimo da nisu imali uredne dozvole ekološke i sada žele to napraviti na Lećevici, a znamo koji je potencijal, i Neretva i Cetina i Krka i pritoci njeni i Zrmanja, to je ogroman potencijal za slatkovodno ribarstvo. Zato dok mi tj. Ministarstvo zaštite i okoliša bude ono koje će štiti okoliš, a ne da ljudi s toga područja moraju se organizirati da štite okoliš i pitke vode od Ministarstva okoliša. Nažalost, vjerujem da i Ministarstvo poljoprivrede tu ima utjecaj, ali ono može ukazivati na određene stvari koje utječu na uzgoj ribljeg fonda, flore i faune koje će koje će utjecati takvo ponašanje u prirodi jel i meni također nezamislivo da u području Plitvičkih jezera nemamo sustav kanalizacijski, nego imamo jame koje su upojne ili kanalizacija odlazi direktno u ta područja krška, a imamo znači nacionalni park koji je turistički brend. Znači, imamo na cijelom području ogroman problem očuvanja pitkih voda. Svi zakoni koje mi donesemo da su najbolji, sve direktive EU, sve najbolje zakone, ako ne očuvamo pitku vodu, apsolutno ovi zakoni su ne-pri-mje-nji-vi, oni oni su neprimjenjivi. I o vodama treba pričat, već ako narodu dajemo, naplaćivamo PDV na vodu, što bi tribalo ukinuti PDV na vodu, nema slatkovodnog gospodarstva gospodo bez očuvanja pitkih voda. Ponavljam, Slovenija je donijela Zakon o zaštiti voda od pritoka, od izvora do ušća, zaštitu krša, a u nas obrnuto, kanta za smeće je krško područje, kanta za smeće i o kakvom ćemo mi onda zakonu govorit? Ja sam pohvalio zakon u određenim dijelovima, ali vidim da je išao kroz proceduru, da su prijedlozi koje su davale i udruge i pojedinci da su određeni uvaženi, vjerojatno je, tu bi tribalo još nekakve izmjene, vidim da ne možete sve uvažiti i nikad neće biti svi zadovoljni, međutim, ovaj zakon je bes-po-tre-ban. Ako je ovo rijeka Krka, evo uvažena državna tajniče, potpredsjedniče HS, ako ovo odlazi u rijeku Krku i nije ovo smiješno, ovo je tužno, ovo je tužno da ovo odlazi u rijeku Krku, prije NP Krka koji je vrlo bitan za opstanak ljudi na tome području. Još jednom ponavljam, ovo ću, samo čekam da dođe ovdje ministar zaštite i okoliša, pa da pogleda što utječe i kako izgleda rijeka Krka i naravno da ovdje ribe ne mogu opstati, slatkovodne. Znači, mi moramo svi kolege ne na ovo da ja sad nešto, nego ovo je činjenica, mene su ljudi zvali, ja u tome području živim i ovo utječe u rijeku Krku. Ako mislimo zaštititi riblji fond, floru i faunu, eko sustav, onda moramo zaštititi i pitke vode jel svi ovi zakoni, mi možemo raditi umjetna gospodarska jezera ili ne znam šta gdje ćemo držati šarene, ovo ono, međutim da bi održali sportski ribolov, tradicijski ribolov, turistički ribolov, sve ono šta daje dodatnu vrijednost mi ne možemo da da bude ovo rijeka Krka, da utječe. Mi to ne smijemo dozvoliti baš zbog zaštite flore i faune i ribljega fonda naravno jer se radi o Zakonu o ribama jer jednostavno gubimo taj potencijal, potencijal bitak za opstanak ljudi na tome području. Mi da umjesto da vidite na benzinskim crpkama, litra vode je skuplja od litre nafte, slobodno uzmite litru vode pa ćete vidjeti, a mi imamo čistu, bistru vodu, ja ću govorit, evo sad ću se sjetit svoje Cetine, njenog izvora pa ću, dođite tko nije bio vidit ćete koje je to bogatstvo, koje nažalost mi dajemo u koncesiju stranim tvrtkama i koje to eksploatiraju i nama prodaju po cijeni skuplje od litre nafte, a mi imamo i resurse i potencijale da na drugi način se ponašamo prema pitkim vodama i zbog eko flore, zbog ekološkog sustava flore i faune unutar, zbog opstanka ljudi na tom području, a da i ovaj zakon koji imamo sada kojega donosimo, koji ima pomake da ga možemo implementirati jel ako bude ovake rijeke naše i ako budemo gradili kante za odlaganja tj. da budu krško područje kante za odlaganje ovaj otpada onda mi jednostavno ovaj zakon nećemo moći implementirati, nećemo moći imati dodatnu vrijednost, nećemo imamo dodatnu vrijednost seoska gospodarstva koja mogu turistički ponuditi i sportski ribolov i tradicijski ribolov i tu ovaj dodatnu vrijednost, cila, cijeli turizam. Zbog toga, još jednom naglašavam nama zastupnicima, Vladi RH, svim građanima, eko aktivistima koji žive da je krajnje vrijeme da se zaštiti eko sustav. To možemo kroz zakon, ja sam i rekao da ne triba biti puno toplu vodu izmišljati, to je Slovenija napravila nije daleko, zakon o kršu, o zaštiti krša i zakon o zaštiti pitkih voda od izvora do ušća. I na taj način ostaje nam najveći potencijal, a to je pitke vode, ako već imamo more, imamo znači ribe u našem Jadranskom moru, nismo imali snage i hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas, vjerujem da će doći trenutak kad ćemo to napraviti i imati primjenu i zaštiti naš riblji fond, našu floru i faunu koji nam rade što god žele i strani brodovi i ekološki ga onečišćuju, vjerujem da će se naći snaga zbog opstanka ljudi na tom području, da ćemo zaštiti naš krš i pitke vode. Hvala lijepo. HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedničke Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnicima, evo u ime Kluba HSS i Demokrata nekoliko riječi i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, o konačnom prijedlogu ovog zakona. Ovim zakonom predlagatelj i nadležno ministarstvo želi prije svega uskladiti naše zakonodavstvo sa zakonima EU i uredbama, a isto tako i intencija je urediti tržište u slatkovodnom ribarstvu. Mi iz HSS-a također smatramo da ovaj zakon treba i spomenuto je u nekim dijelovima, brinuti i o zaštiti okoliša, o zaštiti prirode i svakako zaštiti bioraznolikosti u RH jer činjenica je da neke vrste riba polako nestaju iz naših vodotoka. Treba prije svega čestitati svima onima koji se bave bilo sportskim ribolovom, bilo ribolovom kroz svoje ribičke udruge jer oni su čuvari prirode na svoj način. Oni vole prirodu, izlaze u prirodu i nije im prva intencija samo uloviti ribu zbog konzumacije, nego boravak u prirodi, uživanje u prirodi, cvrkutu ptica i lijepom okruženju uz potoke i rijeke. E da bi to tako i ostalo moramo svi brinuti i oni koji nisu ribiči da nam ostanu čiste vode. Pitanje je tko je zamutio ovu vodu na Krki, pitanje je opasnosti koje nam određeni mogući incidenti mogu uništiti i riblji fond u nekim rijekama i potocima, a imamo određene crne točke. Mi smo iz HSS-a više puta govorili o problemu odlagališta otpada u općini Davor koje je ni 2 km od rijeke Save, uz velike lateralne kanale gdje je realno postoji opasnost od preljevnih i procjednih voda da onečiste taj vodotok i naprave incident, eko incident a onda i ugroze opskrbu pitkom vodom jer je tamo i blizu vodocrpilište s kojeg se preko 60.000 stanovnika dobiva dobiva pitku vodu. Sličan problem je i Piškornica kod Koprivnice, gdje već tamo načelnik i određeni ljudi govore, pogotovo mi iz HSS-a da je to potencijalna bomba jer su rađene analize procjednih voda i već je uočen povišeni postotak teških metala u tim vodotocima koji se paralelno sa Piškornicom slijevaju prema Dravi i to je činjenica. I zato treba to ponovno istaknuti i tražiti da nadležna tijela državna i inspekcije utvrde stvarno stanje i da zaštite ove ribolovne vode od zagađenja. A još jednom čestitka svim ribičima i sportskim i amaterima, volonterima koji se bave zaštitom prirode i voda na tome što oni svaki dan poduzimaju i upravo su oni ukazali na ove probleme, a ima ih sigurno još u Hrvatskoj. Kad je riječ o akvakulturi, slatkovodnom ribarstvu, treba reći kao što se već ovdje spomenuto, da mi nažalost u Hrvatskoj imamo veliki potencijal, ali malo slatkovodne ribe konzumiramo. Općenito ribe Hrvati malo jedu i sigurno da postoji potencijal kroz razvoj akvakulture i pomoć ovom dijelu gospodarstva da se razvije. Spomenuo bih da sam već protestirao ovdje što su naknadno od šteta od ribojednih ptica u 2015./2016. bile neisplaćene prema našim vlasnicima ribnjaka i da su oni zbog toga trpjeli ekonomsku štetu. Drago mi je da je to sad ispravljeno i da će u ovim narednim razdobljima oni ipak dobivati naknadu za štete od ribojednih ptica, ali ove dvije tri godine što nisu dobili, to im nitko ne može nadoknaditi i treba reći da je zbog toga sigurno su oni zastali u razvoju, u ulaganjima, a možda nisu ni mogli onda onda ni povećati plaće radnicima, a željeli su. Zato je važno da se financijski rastereti ovaj dio akvakulture kao dio gospodarstva i poljoprivrede jer već je spomenuto 8 različitih naknada za vode, problem neriješenog poljoprivrednog zemljišta i svakako omogućiti im da potpore njihovim razvojnim projektima, prije svega preradi i plasmanu ribe na tržište, onda bi to bilo prava tržišna utakmica jer oni u ovom trenutku nemaju dostatnih vlastitih sredstava za razvoj, a onda je tu i sljedivost da naš kupac zna da li je kupio šarana i soma iz Hrvatske ili iz Kine ili neke druge zemlje u koje se uvozi i čini se da još uvijek velik uvoz ribe i ribljih prerađevina RH i da nismo osmislili modele kako povećati zaštitu zaštitu domaće proizvodnje i vidljivost njenu i na taj način omogućiti našim kupcima da kod odabira uvijek odaberu šarana ili soma koji je proizveden u RH. Želim, prije Želim, prije svega ovdje čestitati svim športsko ribolovnim savezima koji temeljem gospodarskog plana upravljanja vodama korektno odrađuju ovaj posao i veliki broj ribiča je zadovoljno kako ovo funkcionira. Želim čestitati sportskim ribolovcima koji i na takmičenjima i u Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske promiču Hrvatsku i ostvaruju izvrsne rezultate. Međutim, moram ovdje istaknuti jedan problem na koji su upozorili i športsko ribolovni savezi, a i Obrtnička komora gdje je kroz model ulovi pa plati se stvara prostor po njima da će se dio te ribe naći na sivom ili crnom tržištu u RH. To je novina koja dosad nije nije bila, da športski ribolovac dio ulovljene ribe može uzeti i odnijeti i staviti na tržište i tu oni vide problem pa su i predlagali amandmane, Obrtnička komora da se to precizira precizira kako ne bi došlo do nelojalne konkurencije ili sivog ili crnog tržišta i mislim da je ministarstvo propustilo i taj dio urediti kako je to Obrtnička komora predlagala. Također je prigovor od strane ribičkih udruga i športsko ribolovnih saveza vezana uz pravo na kupnju ribičkih dozvola jer jer u čl. 21. st. 4 stoji da svaka pravna i fizička osoba, hrvatski državljanin ili strani državljanin može kupiti dnevnu ili mjesečnu dozvolu i riboloviti na našim vodotocima i ribnjacima bez da ima položen ribički ispit. Onda se s pravom postavlja pitanje zašto onda uopće postoji ribički ispit i zašto naši ribiči moraju biti onda član športske udruge i saveza, ako svatko može doći, kupiti dozvolu i loviti. Ja razumijem da na taj način želimo potaknuti više građane da idu u prirodu, da se bave ribolovom, da potičemo na taj način dijelom i kontinentalni turizam, ali mislim da je ovaj prigovor ispravan od strane športsko ribolovnih udruga, ribičkih udruga i Obrtničke komore, koje su ovo iznijeli jer i u drugim segmentima je, evo primjer, lovstvo vi ne možete ići u lov, ako nemate položen lovački ispit i ako niste član barem Hrvatskog lovačkog saveza. Ne znam zašto je to stavljeno, volio bih da u završnom obraćanju još to pojasni državni tajnik zbog svih onih ribiča koji to pitaju. gospodarskom ribolovu, ja moram istaknuti probleme, što sam već istaknuo i na Odboru za poljoprivredu, ljudi koji žive uz rijeku Savu jer dolazim iz tog područja, Orubica, Davor, Kobaš i nizvodno gdje je veliki dio njih, 50-tak recimo, je bilo u Orubici i Davoru, ribara koji su bili obrtnici i imali gospodarski ribolov, sad to više nisu. Postoji jedan ili nijedan još tko ima registriran obrt i gospodarski ribolov, bavi se gospodarskim ribolovom, a mnogi od ovih bi željeli. Pa sam i na Odboru za poljoprivredu pitao, postoji li model i da li se dovoljno razgovaralo sa da se osmisli model kako da se i njima omogući da plate nekakav paušal i da se nastave baviti gospodarskim ribolovom i da stave tu ribu koju ulove legalno na tržište jer budimo posve otvoreni, vjerojatno oni i dan danas odu i zabace ili mrežu ili vršu i ulove i to je na crnom tržištu, a ne bi trebalo biti, ni oni ne žele da budu izvan zakona nego žele da se to kvalitetnije uredi, da im se financijski omogući da oni to, da im to bude priuštivo. Jer ako on mora po svim zakonskim propisima imati d.o.o. ili obrt i plaćati sve obveze, nema toliko ulova, nema toliko tržišta da bi mogao to sve platiti obaveze i živjeti od toga i nažalost onda ili su prestali s tim ili se bave na crno ili su odselili, a naša intencija iz HSS-a da ljudi ostanu živjeti uz rijeku i da žive s rijekom i da čuvaju te vodotoke kao što su i sve ove godine do sada. Također je jedan od primjedbi bila športsko ribolovnih udruga na inspekcije i inspekcijski nadzor. Ribolovna inspekcija je ostala u ministarstvu, ali uz ribolovnu inspekciju, sada će njih moći nadzirati i moći nadzirati i MUP, Lučka kapetanija i ne znam što još, pa evo je bio prijedlog da se to preciznije uredi, da se zna tko što i kako radi, ovako je to u zakonu ostalo nejasno. Također, kad je riječ o prekršajnim odredbama u čl. od 71.-80. gdje je prigovor na visinu kazni. Kazne su od 30 do 50 tisuća kuna ide kazna i odgovornoj osobi u športsko ribolovnoj udruzi i savezi i fizičkoj osobi i jednostavno na ovaj način će se ljude odvraćati od toga da se bave ovom djelatnošću i da zbog tih kazni odustaju od ribolova i članstva u udrugama i vođenju određenih udruga, pa odgovor je bio na odboru da su te kazne niže nego u EU članicama i da to nije tako neprimjereno. Pa uzmite koliki su osobni dohodci tih ljudi u Hrvatskoj, Slavoniji, Podravini, Baranji pa onda vidite da li su te kazne primjerene. Mi mislimo iz HSS-a da su neprimjereno visoke i da je trebalo ići s nižim kaznama, a pogotovo što ima jedan apsurd, da je veća kazna za onog koji ima ovlaštenje za gospodarski ribolov, ima dozvolu, ode sa svojim čamcem u lov, ribolov, zaboravi dozvolu, veća je kazna za njega nego za onog kog se ulovi u nezakonitom ribolovu. Mislim da to je trebalo ispraviti i preciznije urediti, a ne da imamo ovakove nepravilnosti na terenu. Evo, pozdravljam intenciju da se napravi jedan kvalitetan pomak u slatkovodnom ribarstvu, da se uredi tržište, da imamo sljedivost, da naši kupci znaju što kupuju, ali evo, apeliram na sve nas da se pozabavimo i ovim problemima problemima koje sam istaknuo u zaštiti voda od zagađenja, to nije samo posao Ministarstva poljoprivrede, tu je i Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo gospodarstva, a svakako da je dobro da pomognemo športsko ribolovnim udrugama i savezima da ostanu raditi i da na taj način upravljaju ovim važnim gospodarskim resursom RH. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Lipošćak. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnicima. Evo, još jednom na samom početku pohvala i ministarstvu i državnoj tajnici i naravno osobito Upravi ribarstva i Odjelu za slatkovodni ribolov. Zašto ovo govorim? Upravo iz razloga što je sama suradnja prilikom donošenja ovoga zakona bila uistinu dobra i kada bi sva ministarstva bila ovoliko otvorena za suradnju i sugestije mislim da ne bismo niti u ovom Visokom domu imali nikakvih problema niti mi kao zastupnici, a niti vi kao predlagači. Između dvaju ovih čitanja zakonskih prijedloga, održao sam i nekoliko sastanaka sa vodstvom Hrvatskog športskog ribolovnoga saveza i konačno, održali smo zajednički sastanak u ministarstvu u Upravi za ribarstvo i naše sugestije i primjedbe bile su uglavnom vezano za onaj dio sportskoga ribolova i smatram da smo u tom dijelu, ako se ne varam, 6 članaka smo izmijenili i učinili jedan korak prema naprijed prema poboljšanju. Time smo dodatno pojasnili i definirali određene pojmove i situacije za koje se u praksi uočilo ili da nisu dovoljno dobro definirane ili da su se u praksu drugačije tumačili odnosno zlorabili. Jednako tako, osigurana je i prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnoga prava ovlaštenicima kojima to ribolovno pravo nije bilo oduzeto i ovo smatram izrazito pozitivnom odredbom, osobito zbog straha pojedinih ovlaštenika, kao što smo mogli čuti i u obilasku terena koji su se, možemo to reći, bojali određene privatizacije voda, a čime je zapravo i ovom zakonskom odredbom ta mogućnost otklonjena. Jednako tako, i u slučaju udruživanja ovlaštenika u viši oblik, ova prednost ostaje, što je po meni, jednako tako vrlo bitno. Zahvaljujem se također i na uvaženoj sugestiji da se u slučaju proglašenja elementarnih nepogoda može pristupiti reviziji, a ne mora kako je bilo u prvom zakonskom, u u prijedlogu u prvome čitanju. Time su zapravo izbjegnuti i nepotrebni troškovi mnogim ribičkim društvima u slučajima kad elementarne nepogode ne uzrokuju situaciju koja bitno mijenja stanje na terenu. Spomenut ću primjer iz svog Ogulina i naše rijeke Dobre koja je izrazito bujična i vrlo često smo zapravo izloženi elementarnim nepogodama, ali potočna pastrva koja je tamo autohtona u tim situacijama u većini, odnosno u najvećem dijelu se zadržava na svome primarnom, odnosno prvobitnom staništu. Također otvaranje mogućnosti da se sredstva iz naknade za ribičke dozvole mogu koristiti i za edukaciju, ovlaštenicima se omogućilo zapravo niz, provođenja niza aktivnosti za koje su prema prvom prijedlogu bili zakinuti. Međutim, sve su to teme o kojima smo već raspravljali i u prvom čitanju i sad, ne bih se htio previše ponavljati, ali nakon rasprave u prvom čitanju moram priznat da sam se i sam dosta iznenadio reakcijama i brojem ljudi, ribiča, ribolovaca odnosno i samih udruga koje su me kontaktirale i očito da je veliki interes i za samu ovu temu, ali i za sam ovaj zakonski prijedlog i u razgovorima, s jedne strane sa predstavnicima saveza, mogu reći da su vrlo dobro upućeni u samu problematiku i poboljšanja koja ovaj zakon donosi. Međutim, iz kontakta sa samim ribičima stječe se dojam da su upravo oni vrlo slabo ili gotovo nikako informirani općenito o zakonskim prijedlozima, kamoli tek o izmjenama ovoga zakona ili dopuna. Između ova dva čitanja, ako se ne varam održavale su se, tako to i kalendarski nekako dolazi, većina skupština ribičkih, i nadam se da je vodstvo udruge omogućilo članstvu uvid u sam ovaj zakon i same izmjene koje on donosi. Jednako tako, dosta je upita bilo i zbog izmjena u raspodijeli prihoda iz naknada za ribičke ribičke dozvole i bojazni hoće li zbog toga se mijenjati cijene, ukupne cijene ribičke dozvole, odnosno hoće li one rasti. Poznato nam je da, možemo to tako reći, tzv. ukupna cijena se sastoji od one zakonom propisane naknade koja se preraspodjeljuje na savez, proračun RH i na ovlaštenike u omjeru 40:40:20 te od onog dijela čiji je iznos, zapravo koji određuje samostalno ovlaštenik ribolovnog prava koji služi za poribljavanje, ribočuvarsku službu i ostale potrebe društava odnosno udruga. Ono što je bitno i mislim da treba naglasiti da se ne bi stvarala, neću reći panika, ali tako nekakva bojazan da se u naravi ništa bitno ne mijenja i nema razloga da cijene godišnjih dozvola rastu. Uostalom, to je zabrinulo mnoge, ali uostalom, to nam je potvrdila i državna tajnica u završnom obraćanju nakon prvoga čitanja. Ono što je evidentno iz svih tih razgovora i kontakta na terenu i sa ribičima i udrugama, a to je jedno da zapravo na terenu imamo vrlo šaroliku praksu praksu upravljanja društvima, šaroliku praksu gospodarenja vodama i ponoviti ću ono što sam ranije rekao da dio društava odnosno dio ovlaštenika ne komunicira dovoljno sa svojim članstvom je nije upoznato niti sa osnovnim odredbama zakona koje vrlo često uzimamo i zdravo za gotovo. Također, uočeno je da pojedini ovlaštenici ne gospodare odgovorno sa vodama odnosno da gospodare odgovorno samo djelom voda, postoje vode u koje se vrlo mnogo ulaže, koje su primarne a da s druge strane imamo vode koje su ili prepuštene ili same sebi ili entuzijazmu pojedinaca. To su stvari koje definitivno moramo mijenjati u budućnosti i koje naravno nisu do predlagača odnosno do ministarstava nego zapravo do odnosa unutar samih društava u odnosu na relacijama vodstva društava i njihovog članstva. Ono što je do ministarstva i čiji stav u potpunosti ću ponoviti još jednom pozdravljam jest i rješavanja problematike i kategorije tradicijskoga ribolova, ovim zakonom omogućujemo uporabi tradicijskih ribolovnih alata ali isključivo izvan zaštićenih područja prirode u kojima se i teži ka smanjenju ribolovnoga napora što vrlo često spominjemo i na zakonom jasno propisan način i naravno u sklopu gospodarskoga ribolova. Evidentno je da ovaj zakon ide u smjeru poboljšanja, zakonska regulativa nam je mogao bi reći zapravo usudio bih se reći jedna od boljih ako ne i najbolja u zemljama u okruženju i vrlo često smo svjedoci da i neke druge neke druge zemlje zapravo idu tragom naših rješenja i zapravo možemo reći da ih i kopiraju a na nama je da upravo ovaj zakon koji smatram vrlo dobrim, i na terenu radimo na što boljoj njegovoj provedbi i na kraju evo još jednom zaključno, zahvala i ministarstvu na suradnji, na uvažavanju i većine sugestija i prijedloga, hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu g. Josip Križanić. **Križanić, g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, još jednom vas pozdravljam kao i sve kolege zastupnike koji su tu prisutni. Dakle dugo smo čekali ovaj zakon, rekli ste već od 2001. upravo zbog puno oprečnih stavova u javnosti ali i različitim interesima i gospodarskih i sportskih ribolovaca i dobro je da smo dobili konačno rješenje koje je sad pred nama. Ja kao i kolega Lipošćak upravo smatram da je kroz javnu raspravu ali i kroz različite radionice i sastanke sa ribolovcima kao i zainteresirane javnosti, iznjedren jedan dobar zakon u kojem je zakonodavac pokušao približiti stavove i interese zainteresiranih strana između dva čitanja. Uvažene su i mnoge primjedbe Odbora za poljoprivredu ali i raznih udruga o kojima sam prije govorio te je tako predložen Zakon o obavljaju sportskog i komercijalnog gospodarskog ribolova nakupljenim vodama i inspekcijski nadzor objedinjen. Pronađena je i mogućnost za promicanje tradicionalnih vrijednosti te rješenja koja omogućavaju korištenje tradicionalnih alata a da se ne narušava regulativa koja uređuje zaštićena područja, o tome smo puno govorili i zahvaljujem što je to uvaženo. Dakle, sigurno da taj tradicionalni ribolov ne može biti propisan zakonom kao treća kategorija uz gospodarski i sportski nego isključivo kao oblik i način i tehnike u okviru gospodarskog ribolova tradicijskim alatima, opremom i plovilima na ribolovnim zonama i koje će kasnije propisati ministar. Jasnije pojašnjena definicija poplavljenog i inundacijskog područja, i o tome smo puno raspravljali, što je točno inundacijsko područje, što se tu smije, što se smije i to je dobro definirana ograničenje, dopuštenost ili je zabrana ribolova i ovaj zakon tu i predviđa i jednostavniju prodaju dozvole preko elektroničke aplikacije koja će se formirati po riječima zakonodavca vrlo brzo nakon stupanja u zakon na snagu. Zakon ima i cilj administrativnog rasterećenja ribolovaca osim za ovlaštenike ribolovnih prava i upravljanja resursima i monitoring. Osim ribarskih inspektora predviđa se i obuka inspektora te suradnja drugih tijela državne uprave. Ja sam slušao pozorno i kolegu Vlaovića, piše inspekcijski nadzor i neposredni nadzor i onda je pobrojano koje to inspekcije su odgovorne, znači imamo ribarske inspekcije, službenici koje je ovlastio ministar, unutarnji poslovi, unutarnja plovidba, carina, veterinarska inspekcija, znači vrlo je jasno da svaka od ovih inspekcija obavlja poslove unutar ingerencije svojih poslova koje su njima po definiciji povjerene. S time se osigurava i sljedivost te bolja informiranost potrošača i prepoznatljivost hrvatske slatkovodne ribe, sustav sljedivost prve prodaje označavanja alata te bar kodovi, pojednostavljen nje postupak proširivanja ribolovnog prava i unutar ribolovne zone za koju je ovlaštenik prethodno već dobio ribolovno pravo koje obuhvaća sve ribolovne vode unutar administrativnih granica, grada, općine i županija. Također ovlaštenik ribolovnog prava može sklopiti i ugovor o reciprocitetu s drugim ovlaštenikom ribolovnog prava ako za to postoji interes. U cilju pojednostavljenja procedure ali i neposrednog administriranja ali na tragu želje ministarstva s kojima smo komunicirali, koje je uvažilo prijedloge i sugestije udruga i javnosti i mi smo predložili jedan amandman u članku 29. iza stavka 10., dodaju se novi stavci 11. i 12., koji glase: Stavak 11. iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka ukoliko po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno odobre ribolovno pravo, nije obvezan izraditi novi plan upravljanja. I stavak 12. Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka ukoliko po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno .../Govornik se i dodatak plana upravljanja vrijede do datuma do kad je izdana zadnja suglasnost ministarstva. Dakle u situaciji kada ovlaštenik ribolovnog prava nakon isteka ugovora o dodjeli ribolovnog prava koji je konzumirao na ponovnom javnom natječaju dobije ribolovno pravo za istu ribolovnu zonu za koju je prethodno izradio plan upravljanja, bivšu gospodarsku osnovu nije potrebno obvezvati ga da da ponovno naručuje izradu cijelog plana upravljanja sa svim elementima koji ga može financijski nepotrebno opteretiti. Također budući da je za vrijeme trajanja prethodnog ugovora svakih 6 godina podnosio reviziju gospodarske osnove, plana upravljanja na potvrđivanje ministarstvu upravo upravo je ispravno da ukoliko mu vrijedi ishodišni plan upravljanja bivša gospodarska osnova da mu zadnja revizija vrijedi i nakon potpisivanja novog ugovora do datuma do kada je izdana zadnja suglasnost. Dakle konkretno, ako nekom ovlašteniku ugovor o dodjeli ribolovnog prava ističe 2023. godine a zadnja revizija je potvrđena 2021. U slučaju ponovnog dobivanja ribolovnog prava putem javnog natječaja 2023. godine vrijediti će mu i dalje ishodišni plan upravljanja, odnosno gospodarska osnova iz prethodnog ciklusa ribolovnog prava a revizija iste će mu vrijediti 6 godina od dana potvrđivanja, izdavanja suglasnosti, dakle do 2027. godine. Zaključno, predložen zakon je dobar, omogućava odgovorno i održivo iskorištavanje ribljeg fonda unutar kopnenih ribolovnih voda i pridonijeti će razvoju ruralnih sredina kroz ribolovni turizam i ponudu zdravstveno ispravne hrane.

A oprostite imamo jednu, da, da, ispričavam se, ispričavam se, vidio sam ju. Gospodin Vlaović, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Krizanić u Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela propisano je da Ministarstvo poljoprivrede obavlja inspekcijske poslove u području ribarstva. ovim zakonom predviđeno je i da druga državna tijela provode neposredni nadzor kada su predstavnici obrtničke komore i športsko ribolovnih saveza na odboru pitali državnu tajnicu što znači taj neposredni nadzor nadzor no odgovoreno je da će Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa drugim državnim tijelima, Ministarstvom unutrašnjih poslova, lučkim kapetanijama i drugima definirati uputama uputama ili pravilnikom tko će što raditi. Mislim da bi to trebalo biti definirano zakonom i da ostaje kako je to propisano i drugim zakonima pogotovo Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i da je dovoljno da se ribarski inspektori i drugi ovlašteni službenici Ministarstva poljoprivrede tu navode a da koordinacija drugih državnih tijela naravno u provedbi drugih zakona mora biti ali nije bilo potrebe da se stvara pomutnja i da netko muti vodu i da se poseban nadzor sada radi na ribolovnim vodama. Hvala. Hvala, odgovor, konkretno ću vam reći veterinarski, granični inspektori sigurno rade drugačiji inspektorski nadzor nego ribarski inspektori. Sigurno da drugačiji nadzor radi policija ili carinska uprava. Prema tome, svatko unutar svojih ovlasti, upravo je trebalo biti pobrojano da svatko unutar svojih ovlasti ima ovlasti kontrolirati i nadzirati ovaj zakon i provedbu zakona. Hvala. Hvala i vama. Sada je gospodin Anđelko Stričak na redu. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicima. Slatkovodno ribarstvo RH podrazumijeva gospodarski i športsko rekreacijski ribolov, uzgoj slatkovodnih vrsta riba, poribljavanje, zaštitu riba i njihovih staništa te ekologiju kopnenih voda. Razvoj uzgoja slatkovodne ribe u Hrvatskoj tradicija više od jednog stoljeća koja zajedno sa povoljnim prirodnim uvjetima i kakvoćom vodnih resursa ima neupitne potencijale za svoj daljnji održivi razvoj. Pretežno se uzgajaju dvije vrste riba, u nizinskim područjima prevladava uzgoj šarana a u Gorskim krajevima karakterističan je uzgoj pastrve. Prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede uzgoj slatkovodne ribe u Hrvatskoj u 2016. obavljala su 43 proizvođača na 51 uzgajalištu u 18 županija. Do 1991. godine, odnosno do izbijanja rata slatkovodno ribarstvo bilo je veoma razvijena djelatnost od velikog ekonomskog značaja za državu. Nakon rata situacija se pogoršala što se najbolje očituje primjerom kako smo prije rata proizvodili oko 15 tisuća tona samo šarana godišnje dok danas ukupan proizvod sve slatkovodne ribe je manji od 4 tisuće tona. Usporedbe radi, BiH je povećala proizvodnju sa 2000. na 8000 tona. Isto je sa Slovenijom sa 350 na 2000 tona kao i sa Srbijom sa 4000 na 16000 tona. Niz je problema koji su doveli do pada proizvodnje slatkovodne ribe od nesređenih zemljišnih knjiga, cijelo tržište za plasman slatkovodne ribe nije uređeno, smanjila se konzumacija ribe što je posljedično dovelo do slabe potražnje. Cijene proizvodnih inputa neprestano se povećavaju i prate svjetske trendove dok se prihod od prodane ribe smanjuje. Sve ovo rezultiralo je današnjim lošim stanjem slatkovodnog ribarstva. Važnost slatkovodnog ribarstva za RH je zasigurno velika a proizlazi ne samo iz njegove osnovne djelatnosti, odnosno proizvodnje zdrave, kvalitetne i napose jeftine hrane nego i iz njegove ekološke vrijednosti te važnosti za gospodarstvo. U ruralnim krajevima potrebno je razvijati športski ribolov kao dio koji će obogatiti turističku ponudu a samim time i dovesti do pokretanja gospodarstva prvenstveno u turizmu u tim krajevima. Kada govorimo o području EU a članica smo EU pa evo par podataka za usporedbu vezano i na nju. Ribarska industrija EU-a je peta po veličini u svijetu odnosno godišnje osigurava oko 6 do 7 milijuna tona ribe dok se prosječna godišnja potrošnja kreće na oko 12 milijuna tone. Godišnja potrošnja po stanovniku na razini EU-a iznosi 23,3% kg a taj broj varira od 4,6 kg u Bugarskoj do 61,6 kg u Portugalu a u RH bilježi oko 9 kg po stanovniku što je vrlo niska razina potrošnje. Što se tiče područja slatkovodnog ribarstva, EU proizvodi 23% slatkovodne ribe a ostatak nadomješta uvozom iz trećih zemalja. Obzirom da dolazim i Varaždinske županije, navesti ću još podatak o potrošnji ribe za njeno područje. Ukupno se godišnje na području Varaždinske županije konzumira svega 2 kg ribe po osobi odnosno 350 do 400 kn ukupno. Proizvede se samo 25 do 30 tona odnosno 5 do 7% ukupnih potreba. Ako uzmemo u obzir da je područje Varaždinske županije bogato vodama, njime protječu 4 rijeke, i to Drava, Bednja, Plitvica i Lonja te niz potoka, vidljivo je kolike mogućnosti daljnjeg razvoja i rasta slatkovodnog ribarstva. Ovako loša situacija mogla bi se riješiti sufinanciranjem postojećih ribogojilišta te davanje poticaja lokalnim OPG-ovima i pojedincima koji svoje poslovanje u budućnosti žele usmjeriti u ovom pravcu gospodarstva. Stoga smatram da je zakon dobro pisan i podržati ću ga. Hvala i vama. Idemo dalje, g. Miro Bulj, nema ga, gubi pravo. Gđa. Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Svaki zakon tako i ovaj možete gledati u onom jednom djelu koji je formalno, jednom djelu koji je sadržajno. Formalno donošenjem Zakona o akvakulturi, bilo je logično da se mora donijeti ovaj zakon jer se to treba definirati i zakon je u svom tehničkom djelu i elementima što je napravljen, korektno napravljen i mi ćemo ga podržati. Ono što bi htjela naglasiti iz ovog zakona a to je detaljnije definiranje određenih pojmova. Dakle ono što si uvijek imao kad je riječ o vodama, o korištenju voda i uvijek je problem što je plavljeno područje, što je inundacijski pojas i ono što mogu pohvaliti da samo jedan pojmovnik u kojem je ti nešto jasnije i definirano. Jednako tako sportski ribiči su na prvo čitanje imali neke primjedbe no do drugog čitanje se je pokazalo da su i oni više-manje zadovoljni i dobro je da kad se takav jedan zakon donosi, da se komunicira sa onima koji zapravo će koristiti taj zakon, znate, oni koji će osjetiti posljedicu zakona, dobro je da se komunicira. Jednako tako, zakon ima jedan dosta veliki dio koji govori o administrativnom rasterećenju i to je dobro. E sad, tu uvijek postoji jedan ali. Dakle mi to čak u zakonima imamo dobro definirano, u stvarnosti je to mali drugačije. bilo bi dobro da i kroz stvarnost vidimo da zaista imamo mogućnost e-dozvole, da se ne postavi da onda iza toga vi još morate dobiti ipak nešto papirnato, znate, još uvijek dosta naših građana vole i nekakav drugi oblik tako da bi bilo, apsolutno su zakonom steknute sve pretpostavke ali ja se nadam da će ministarstvo voditi računa pa ako vidite da tu neke stvari nisu u redu, to će biti tema provedbe, dakle čak i nije tema zakona nego tema kontrole i tema provedbe. Ono što bih ja iz ovog zakona voljela naglasiti su dvije stvari. Jedna stvar je zaštita prirode i okoliša. Dakle mi smo jučer imali dan, Svjetski dan zaštite okoliša, kad malo slušate uopće rasprave koje se vode na razini EU-a, svi govore o klimatskim promjenama koja je top tema ovoga stoljeća. Mi o tome vodimo računa formalno, suštinski i bojim se jako malo. Ja sam jučer čak slučajno čula negdje i našu ministricu vanjskih poslova koja govori o važnosti klimatskih promjena, o važnosti svega, dakle i ovaj zakon ima veze s tim. Dakle kad je riječ o slatkovodnom ribarstvu, kad je riječ o tom korištenju, to je nešto što mora biti pod zajedničkim nadzorom, dakle ne na način da se to ne koristi, nego način da vidimo procesi koji se dešavaju, da nekih riba više neće biti, da će možda doći i neke druge, dakle to su procesi koji se iz ovog mora vidjeti i to ne može samo resor poljoprivrede sam vidjeti, vi možete te procese pratiti ali ono što morate vidjeti, dakle to je nešto što treba biti interdisciplinarno jer ako vidite u pojedinim slatkovodnim vodotocima gdje su godinama bile i dakle tradicionalno neke ribe a njih više nema nego neki drugi, dakle svim ovim promjenama će se životinjski i biljni svijet prilagoditi vrlo brzo. Ja mislim da će se čovjek prilagoditi najteže neke druge dakle neke druge biljne vrste, neke druge životinjske vrste i to je nešto o čemu treba voditi računa. Taj jedan monitoring, dakle iz tog jednog kontakta sa ribičima, ribiči će to prvi prepoznati, ribiči će prvi reći više tamo gdje tradicionalno sam na rukavcima rijeke Drave išao i tradicionalno sam imao sportski ribolov, te ribe više nema, ljudi moji nešto se dešava. To su neke alarmantne situacije. Tako da svako kad je riječ o ovakvom jednom zakonu, svako od nas i treba ga gledati i čitati na drugi način, nekako je puno više gospodarstvo će ga čitati što znači za gospodarstvo, netko tko je više nekim drugim, čitat će tako. Ja ga čitam u kontekstu zaista klimatskih promjena, zaštite prirode i zaštite okoliša a ono što je važno, važno je taj monitoring, važno je pratiti procese, važno je vidjeti što se dešava jer se onda vi možete tome prilagodit. Hrvatska ima jedan veliki potencijal a to su, mi imamo dakle i slatkovodne vode odnosno bolje rečeno da kažem, imamo kak je i karakteristika Hrvatske, dakle ovaj nizinski dio, imamo i ovaj dio koji je brdski, dakle u nizinskom dijelu imate jednu vrstu voda, u ovom krškom imate drugu, tako imate i različiti životinjski svijet i različite To je nešto s čim vi, mi ne možemo upravljati, ali kroz dobro motrenje moramo znati što se dešava i na vrijeme zapravo signalizirati procese koji jesu. kroz ovaj zakon rekla još jednu stvar, a to je ova naša sretna ili nesretni Državni inspektorat. Dakle, ono što kad je išo Državni inspektorat mi smo tu što s govornice, što svih drugih slušali da je to dobro. Tad sam ja rekla da probamo da nered koji je nastao ne rješavamo novim neredom, rekla sam da mi se čini da sve ono što ima u smislu zaštite hrane, u smislu zaštite potrošača da bi bilo dobro da je u tom velikom velikom Državnom inspektoratu i već sad, već na ovom primjeru vidimo da ribarski inspektori su ostali u ministarstvu kod vas, a veterinarski su u Državnom inspektoratu. I sad će tu postupanje kad bude ribarski inspektor iz vašeg ministarstva odnosno iz Ministarstva poljoprivrede, a veterinarski iz Državnog inspektorata. Dakle, onaj efekt koji se htio postići s tim Državnim inspektoratom zasigurno nije postignut. Kad je riječ o inspekciji ja inspekciju nikad nisam doživljavala i neću doživljavat kao netko tko isključivo ide van i kažnjava, jer to nije dobro, vi morate educirati, morate voditi računa šta vam se dešava na terenu, morate biti na terenu da možete znati, bilo koji inspektor mora izuzetno dobro baratati propisima, mora bolje baratati od onog koji koji nadzire, a onda u nadzoru ako ustanovite prvi put, uvijek tu može biti nešto, ali kad drugi put, moj Bože, drugi put više nije slučajno nego je namjerno. Stoga već na ovom zakonu vidimo da tu priču, naravno to ne ide vama, to ide cjelokupnoj reformi koja se zove Državni inspektorat, da ono što se htjelo postići s Državnim inspektoratom će se pokazati da se na kraju nije postiglo, jer već na primjeru slatkovodnog ribarstva vidimo da su postupanja dva tijela. To nismo htjeli. Prema tome, da li ćete se vi u međuvremenu dogovoriti pa će i ribarski inspektori dakle ići u Državni inspektorat, pa ćete o tome to ja ne znam, ali ovo je model već vidimo tu na ovom modelu da to nije dobro. Kao što sam rekla, mi ćemo podržati ovaj zakon, ja uvijek zakone dijelim na one tehničke koji nešto reguliraju, mislim da ni jedan propis ne treba doživljavati na način da je uklesan u kamen pa ga ne možete mijenjati. Ovaj propis koji smo dobili je korektan, on će zaista riješiti neke stvari, ali ono što svi zajedno, a tu namjerno koristim ovu priliku i nekako govorim prema Ministarstvu poljoprivrede. Vi imate jedan široki resor, resor koji je i tlo, bez obzira da li je poljoprivreda ili ne, koji su i šume, bez obzira il su šikare il su nastale ko šume, koji su i vode, dakle u smislu gospodarskog korištenja, sve posljedice koje su klimatske promjene nose se vide tu. Vi morate biti aktivni sudionik. Ono što nije dobro, nije dobro da se to radi sektorski. Znate, s aspekta zaštite okoliša je jedna priča, ali odnos prema klimatskim promjenama je i odnos gospodarstva i nekog novog gospodarstva i nekog novog načina korištenja i tla i šuma i voda i sve što je. I stoga zaista koristim i ovu priliku da govorim o tome. Ja sam inače, znate svatko od nas ima neke teme u kojima ja nisam saborski zastupnik opće prakse i ne mislim da se razumijem u sve, ima neke teme o kojima nerado govorim, ali ima neke teme za koje mislim da se razumijem. I ono što sam apsolutno sigurna da je tema zaštite okoliša i prirode u kontekstu klimatskih promjena ključna tema, ali ne tema na način da mi to samo imamo dobre i kvalitetne odredbe u pojedinom zakonu nego u stvarnosti. Stoga, pratite, motrite, vidite procese i onda iza toga ajde da se prilagodimo na vrijeme, jer će priroda napraviti svoje, a mi se nećemo prilagoditi. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Lipošćak je tražio repliku. ali kao što ste i sami rekli dobro je da se komunicira sa samim ribičima odnosno sa terenom i upravo iz te komunikacije zapravo sa ribičima došlo se do jednog prijelaznog perioda vremenskog razdoblja u kojemu dolazi do uvođenja tih e-dozvola jer vrlo je teško na terenu to uskladiti postoje dvije populacije možemo reći ribiča, oni koji su spremni momentalno prijeći na ovaj e-evidenciju na e-dozvole i onaj koji smatraju da to nikada neće moći napraviti i upravo zato smatram da i ovo, možemo reći prijelazno razdoblje će omogućiti svima da se prilagode na novi način i zapravo omogućiti i provedbu zakona u predviđenim rokovima. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo. Uvaženi kolega dakle upravo tako. Ono što vi morate stvoriti, mi moramo stvoriti sve platforme da to može funkcionirati. Dakle ja vam samo mogu dati usporedbu radi, mi imamo vikendicu na moru, mi imamo mogućnost da moja mama kada ode na more se prijavi, njoj je to užasni problem, ona će radije tri puta otići i tamo se prijavljivati jer mora dobiti papir, jer ona ne vjeruje ako ne dobije papir, ali ovo su sve prilagodbe za neke druge generacije, za neke druge ljude i morate stvoriti platformu i tjerat na tu prilagodbu, pa onda ako 10% bude papirnato već smo nešto napravili. Ali ono što treba cijelo vrijeme vodit računa, što nije dobro, mi smo već imali propise u kojima smo rekli ok imamo e-evidencije i imamo, ali onda kad ste došli u neki drugi sustav su rekli ne, ne to vam ne vrijedi vi morate otić tamo pa to što ste ispisali još netko mora lupit pečat. Dakle, to je ono cijela vjera u pečat, na tom sam govorila. Dakle, naravno da će bit uvijek ljudi …/Upadica: Hvala./… ali dajmo napraviti da to može funkcionirati. **Radin, Furio Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo Mrak vi ste govorili, vi ste govorili o inspekcijama i slažem se s vama i ja sam sam o tome govorio da ili bi sve inspekcije trebale biti u inspektoratu ili inspekcije za hranu na jednom mjestu. Slažem se i s time Međutim, vi ste govorili o motrenju i klimatskim promjenama vidim da ste se dobro pripremili za ovu raspravu i mene zanima kako vi vidite inundacijsko područje i uređene tog područja u korota rijeke i kad rijeka poplavi to inundacijsko područje, koje su obaveze onda ovlaštenika, ovlaštenik treba skupljati tu ribu i vraćati ju u korito rijeke, da li mislite da je to objektivno moguće i da li je ako se to ne napravi, bolje da tu ribu pokupe kormorani

Hvala lijepo na pitanju. Dakle, vezano uz inspekciju mi smo složili a vezano uz ovo, nema čarobnog štapića i nema odgovora, ja vam tu samo mogu dati usporedbu radi, mi smo imali zakon koji je rekao da se ne smije vaditi pijesak i šljunak iz vodotoka. ne, ne, ne, sad to vaš govorim u usporedbi, još nismo uskoro ćemo, i to kad je krenulo vam se desilo, ja ću dat primjer rijeke Save, mi sa svoje polovice imaginarne to nismo radili ili netko tko je radio, radio je ilegalno, susjedni, dakle susjedna država je sa svoje polovice to radila i svi koji su imali naobrazbe, ovo se krenulo dešavati. Krenulo se dešavati da je korito odjedanput krenulo jesti i sad smo se vratili pameti i rekli ljudi moji, ne možete staviti takve zabrane, zabrane nisu dobre. Jednako tako, koje je pravo rješenje, ajdemo vidjeti. Meni se čini ribu je bolje iskoristiti nego ju vraćati nazad to ja stvarno nisam stručnjak za to i nemam čarobni štapić ali zasigurno je problem pa ćemo vidjeti što je itd. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, vrijeme. Fala lijepa, i sada u ime predlagatelja, državna tajnica Marija Vučković će imati završnu riječ. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja u ovoj završnoj riječi najprije želim zahvaliti svim saborskim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi na prvom čitanju održanog 25. siječnja na 11. sjednici koji su nam značajno pomogli da tekst konačnog prijedloga zakona izgleda tako kako izgleda danas. Što se tiče primjedbi koje su sada na kraju iznesene ili u pojedinačnoj raspravi ili u ime klubova, želim se samo kratko osvrnuti na to da je dobar dio primjedbi se nije odnosi na Zakon o slatkovodnom ribarstvu nego praktično na područje akvakulture koje je sada uređeno posebnim propisom koji je stupio na snagu u prosincu 2017. g., no također dobrodošle su i primjedbe i ukazivanja na određene trendove u akvakulturi koji nisu uvijek sasvim dobri. Znači što se tiče morskog ribarstva, malo ću ispravit, imamo dobre trendove, i ukupno o akvakulturi ako gledamo 2013.-2017., imamo rast 13 000 tona na 17 000 tona međutim trendovi su dobri kod bijele i plave ribe, kod kod tune dobri, a kod slatkovodne ribe i ne tako dobri. Stoga smo i notificirali prvu državnu potporu u slatkovodnom ribarstvu naš ono za šarane o kojima se danas dosta govorilo, međutim netočno je izneseno da nisu isplaćivane naknade u 2015. u 2015. i 2016. ni u 2017. g. jer proces notifikacije nije bio poduzet na vrijeme nego tek od siječnja 2017. godine. Te se naknade uvećavaju, svake godine, isplatili smo u 2018. kad smo dobili notifikaciju u 2017. i vjerujemo da će pomoći oporavku ovoga sektora, također smo uputili u proces notifikacije već drugu vrstu državne potpore pa se nadamo da ćemo i dalje moći podupirati ovaj sektor a i sektor ima naravno svoju odgovornost da tako dobivene državne potpore usmjeri na pravi način i da se ostvari iz višegodišnjeg razvojnog, da ostvare planirani iznosi i veličine vrijednosti količine iz višegodišnjeg razvojnog plana akvakulture a koji bi trebao sa ovih 4000 tona koji ste spomenuli danas za slatkovodnu slatkovodnu akvakulturu, prerasti bar 6000 tona. Što se tiče zemljišta i utjecaja na ovo područje, znači novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu

o kojima se govorilo danas i koje su došle kasnije između prvog i drugog čitanja a i iznio ih je zastupnik u Hrvatskom saboru, g. Vlaović pa je spomenuto izrijekom .../Govornik se ne razumije./... HOK-a koji se odnosi na sustav „ulovi i plati“, mislim da smo na Odboru za poljoprivredu dobro obrazložili zašto to neće povećati crno i sivo tržište, zašto smatramo da je dobro uvesti i da će pomoći razvoju ribolovnog turizma i koliko sam ja ja razumjela nazočnog predstavnika HOK-a, on je tako našu primjedbu i prihvatio pa mislim da ne stoji da oni i dalje ne inzistiraju na tom. Što se tiče ribičkih ispita kojih nema za dnevne i višednevne dozvole a ima ih za godišnje, mi takvu primjedbi nismo prihvatili zato što je drukčije imati godišnju dozvolu a drukčije je i drukčija su i prava i obveze uzimati dnevnu dozvolu. Osim toga, takve su dozvole većoj većoj mjeri namijenjeni turistima pao se postavlja jednostavno pitanje, kako bi bilo moguće organizirati ispit i na kojim sve jezicima uza turiste, imamo rješenje koje je primjenjivo i u drugim zemljama a razlika u odnosu na prava i obveze koje proizlaze iz dnevne i godišnje dozvole se vidi i u cijenama koje vrijede za takve vrste dozvola. Nejasnoće u pogledu inspekcija mislim da na sjednici Odbora za poljoprivredu nisam objasnila kako je danas rečeno nego posve drukčije ali ako nisam bila dovoljno jasna, sad ču se probat Dakle ribarska inspekcija provodi inspekcije za koje su regulirane Zakonom o morskom ribarstvu što se tiče morskog djela, Zakonom o slatkovodnom ribarstvu što se tiče slatkovodnog ribarstva. Kako bi smo racionalno funkcionirali u ovoj državnoj upravi te na pravi način integrativno, cjelovito i surađivali interdisciplinarno, koristili sredstva koje su naše ribarske inspekcije omogućile pute operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, iznose 37 milijuna eura, mi i po jednom i po usvojenom Zakonu o morskom ribarstvu i po konačnom prijedlogu ovog zakona, planiramo obučiti državne državne službenike MUP-a, recimo i Ministarstva obrane, Ministarstva financija i carinske uprave i sl., da zajedno s nama provode i inspekcijski nadzor koji je predviđen ovim zakonom a ne ulazimo u ono za što su oni nadležni po svojim posebnim propisima. To dobro funkcionira sad u Zakonu o morskom ribarstvu, mi smo prošle godine 210 osoba, prošli su obuke, poduke, dobili su ovlaštenja, nama pomažu u provođenju našeg nadzora, po našim propisima i o tome se ovdje radi i zato se spominju ovlaštenja. A što se tiče neposrednog nadzora, on se odnosi na čuvare u ustanovama za upravljanje zaštićenih .../Govornik se ne razumije./... područjima i na županijske službenike, oni nisu oni nisu inspektori, ne radi se o inspekcijskom nadzoru jer se ne radi o državnim službenicima i zato se primjenjuje termin neposredan nadzor. To odlično funkcionira, nakon samo godinu dana primjene Zakona o morskom ribarstvu na bolji način štitimo, koristimo zajedničke opreme, vidjeli smo sustav dronova, tako će biti i sa drugim prijevoznim sredstvima, pa zašto ne bismo isti princip primijenili i u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu. Prekršajne odredbe su usklađene s prekršajnim zakonima, govori se o kaznama do 50 000, međutim za fizičke osobe one su od 2 do 8000, što se tiče primjedbe da su više prekršajne kazne kad netko ne ponese dozvolu nego kad netko hoće u krivolov, mi govorimo o jednom određenom plavnom području koja su područja prirodnog mrijesta i tu su štete veće pa su i predviđene kazne veće. Na kraju što se tiče informatizacije, imamo dobro iskustvo i aplikaciju koja se odnosi na morsko ribarstvo, naši su ribari prošli vrlo težak proces prilagodbe i potpuno dobro funkcionira, ja im na tome zahvaljujem, vjerujemo da će nam to iskustvo i ta aplikacija koju ustvari ćemo koristiti po ovom zakonu isto tako i moć se na pravi način implementirati u kratkom roku s tim da potpunu, potpunu implementaciju ja predviđam za 2021. ali vrlo velik dio toga već krajem ove godine i u 2020. godini. Na kraju naravno, slažem se sa potrebom interdisciplinarnog djelovanja i zaštite naše prirode, voda i tla i u tome će Ministarstvo poljoprivrede nastojati surađivati sa svim ostalim ministarstvima nadležnim a isto tako slijediti i vaše primjedbe i korisne sugestije, hvala lijepa.

i što ste vi odgovarali su dvije različite teme. Dakle jedna stvar je da se državni službenici trebaju educirati i druga stvar da ćete vi educirati i službenike nekih drugih ministarstva da mogu raditi taj posao i to treba raditi i treba koristiti i naravno da će službenici ići u nadzor. Moja tema je bila je razlog je bio, dakle radio se veliki Državni inspektorat, zašto baš ribarski inspektori nisu otišli u taj Državni inspektorat, temeljem kojeg kriterija? Temeljem kojeg smisla jer ako je bio smisao da jedan cjelokupni proces bude na jednom mjestu u Državnom inspektoratu, onda je bi bilo smisao da idu i oni. Mene zanima razlog zašto su se odlučili da se dakle neki iz nekih sektora samo neki inspektori nisu išli, drugi su išli, po kojem kriteriju? Želite odgovoriti? Može, hvala, izvolite. Ribarska inspekcija je korisnik operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, ona je kao korisnik u sustavu upravljanja i kontrole i kao korisnik a i kao provoditelj određenih mjera ima specifična prava i obveze. Po našem mišljenju došlo do nepotrebnih zahtjeva za promjenama operativnog programa, mislim da to funkcionira sad dobro i da u ovom procesu ribarska inspekcija treba ostati unutar upravljačkog sustava Ministarstva poljoprivrede nadležnog za provedbu operativnog programa za za pomorstvo i ribarstvo koji je kasnio sa akreditacijom, koji je imao niz problema koji su sada u velikoj mjeri otklonjeni i da bi to donijelo nepotrebna administrativna opterećenja, to je bio jedan jedan od razloga a niz je i drugih razloga jer nije samo ribarska inspekcija ostala u svom, međutim upravo jedan je dio poslova ta ribarska inspekcija koja se odnosi baš

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za poljoprivredu. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana

Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.